за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), подписано на 11 декември 2018 г., № г. Преди да преминем към тази точка, да Ви изчета едно съобщение: Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че в изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещение на пристанище Варна в периода от 5 до 9 март 2019 г. на подводница и фрегата от състава на Военноморските сили на Република Турция. Посещението на корабите от групата е във връзка с изпълнението на плана им за подготовка. Уведомлението е постъпило на 28 февруари 2019 г. с входящ № 903-09-9 и е предоставено на Комисията по отбрана. Кой ще ни запознае с Доклада на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление? Господин Веселинов, заповядайте.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, подписано на 11 декември 2018 г., № 902-02-6, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 21 февруари 2019 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество

от госпожа Деница Николова – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. Целта на настоящия Проект е да се осигури основа за сътрудничеството с ОИСР в областта на регионалната политика и по-конкретно в осъществяването на новия подход в политиката за регионално развитие и децентрализация на органите за управление на регионалното развитие. Споразумението предвижда ОИСР да осъществи Проект „Преглед на многостепенното управление – как многостепенното управление и децентрализацията да бъдат за регионалното развитие в България“ с продължителност 15 месеца – в периода от края на 2018 г. до първото тримесечие на 2020 г. Обхватът на този проект ще се съсредоточи върху подпомагането на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да структурира отношенията между различните нива на управление и да укрепи капацитета на поднационалните структури на регионално ниво с цел да разработват поднационални публични инвестиции и стратегии и да прилагат ефективни политики за регионално развитие. Работата ще се извършва под ръководството на Комитета за развитие на регионалната политика на ОИСР, който е водеща международна структура в областта на многостепенното управление и политиката за развитие на регионално и градско ниво, както и за селските райони. Резултатите от изпълнението на Споразумението ще допринесат и за изпълнението на Националната стратегия за регионално развитие на България за периода 2012 – 2022 както и за подготовката на новия национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021 – 2030 г. В хода на проведената дискусия народните представители се обединиха около идеята за необходимостта и полезността на предложения Проект на споразумението. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 14 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, подписано на 11 декември 2018 г., № 902-02-6, внесен

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 902-02-6, внесен от Министерския съвет на 18 февруари 2019 г. На свое заседание, проведено на 27 февруари 2019 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 902-02-6, внесен от Министерския съвет на 18 февруари 2019 г. На заседанието присъстваха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството: госпожа Деница Николова – заместник-министър, и госпожа Цветелина Атанасова – началник-отдел в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“. Госпожа Николова представи Законопроекта, като посочи, че Споразумението с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е подписано от министъра на регионалното развитие и благоустройството на 11 декември 2018 г. при условията на последваща ратификация. Тя посочи, че с него се предвижда Организацията за икономическо сътрудничество и развитие да осъществи Проект „Преглед на многостепенното управление как многостепенното управление и децентрализацията да бъдат успешни за регионалното развитие в България“. Госпожа Николова добави, че продължителността на Проекта е 15 месеца и цели подпомагането на Министерството в реализиране на реформата на регионалното развитие и децентрализацията, като фокусът ще бъде върху укрепване на капацитета по места и структуриране на политиките за регионален растеж. Споразумението ще осигури възможността за разработване на регионални фискални правила и ефективни политики за регионално развитие. Предвижда се изпълнението по Проекта да се извърши под ръководството на Комитета за развитие на регионалната политика към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Ратифицирането на Споразумението и реализацията на Проекта ще ускорят реформата в регионалното развитие и децентрализацията в изпълнение на Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 – 2022 г., като същевременно ще улеснят подготвянето на новия национален документ за стратегическо и териториално планиране за периода 2021 – 2030 г. В заключение госпожа Николова отбеляза, че финансирането на Проекта е осигурено и ще се осъществи чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. В резултат на проведеното гласуване Комисията по правни въпроси 14 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 902-02-6, внесен от Министерския съвет на 18 февруари 2019 г.“ Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Следва Докладът на Комисията по икономическа политика и туризъм. Заповядайте, госпожо Савеклиева. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! На Вашето внимание представям: по Законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, № 902-02-6, внесен от Министерския съвет на 18 февруари 2019 г. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 27 февруари 2019 г., разгледа и обсъди Законопроекта за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). На заседанието присъстваха – от Министерството на регионалното развитие: Деница Николова – заместник-министър, и Цветелина Атанасова – началник-отдел. Законопроектът бе представен от Деница Николова. Според вносителя целта на предложения законопроект е да се направи задълбочен анализ на действащото законодателство, оценка на състава и работата, ръководството и правомощията на органите за управление на регионалното развитие, и източниците за финансиране.

Мястото на арбитраж е Париж. След гласуване с резултати: „за“ – 12 гласа, без „против“ и „въздържал се“, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на

желаещи за изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Гласували

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! По силата на проведеното гласуване и с оглед на факта, че никой от народните представители не направи изявление, с което да каже, че ще иска някакви промени между първо и второ четене, предлагам да гласуваме

икономическо сътрудничество и развитие Член единствен. Ратифицира Споразумението за преглед на многостепенното управление между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие,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

На 2 октомври 2015 г. Европейската комисия прие Делегиран регламент ЕС/2016/161 за допълване на Директива 2001/83/ЕО чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба, с който се определят спесификациите за индивидуалния идентификационен белег, който да се постави на опаковките на лекарствените продукти, както и параметрите на верификационните системи. Държавите – членки на Европейския съюз, фармацевтичните дружества, доставящи лекарствени продукти, дистрибуторите и аптеките трябва да приведат практиките си в съответствие с изискванията на Регламента до 9 февруари 2019 г. С приетите през 2012 г. изменения и допълнения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина са транспонирани разпоредбите на изменителната директива, като в чл. 168, ал. 8 е заложено изискване към производителите да поставят на опаковката индивидуален белег и средство за предпазване от подправяне, аптеката е длъжна да проверява автентичността на лекарствения продукт и да идентифицира отделните опаковки. В България е подписан Меморандум за сътрудничество, подробно разписващ принципите за изграждане на системата в България. Той е подписан от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България и Българския фармацевтичен съюз, като официално е заявена готовността за присъединяване от Българската асоциация на търговците на едро с лекарства, Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства, а така също и Българската генерична фармацевтична На базата на Меморандума в рамките на девет месеца усилено се работи за създаването на юридическо лице с нестопанска цел. На 20 април 2016 г. излиза Решение на Софийски градски съд за регистрация на Българска организация за верификация верификация на лекарствата като сдружение с нестопанска цел за подпомагане прилагането в България на Директива 2011/62/ЕС за предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарства и осигуряване снабдяването на пациентите с автентични лекарствени продукти. Предмет на дейност на Сдружението е със съдействието на Европейската организация за верификация на лекарствата да внедри, експлоатира и поддържа в ефективна система за верификация на лекарствените продукти, напълно съвместима и интегрирана с Европейската система за верификация. Според изискванията на Директивата и Делегирания регламент системата трябваше да започне да функционира от 9 февруари 2019 г. за за предотвратяване навлизането на фалшифицирани лекарства в законната верига на доставки и осигуряване на българските пациенти с допълнителни гаранции за качеството на техните лекарства. В сътрудничество с Изпълнителната агенция по лекарствата и Министерството на здравеопазването следва да бъде приета подзаконовата нормативна база с цел уреждане правомощията за администриране на системата от Българската организация за верификация на лекарствените продукти и реда за реакция на Изпълнителната агенция по лекарствата при изключително събитие, тоест при засичане на фалшифицирано лекарство в дадена аптека. Българската система за верификация на лекарствата е внедрена и функционира от месец април 2018 г. Следва да се има предвид, че регламентите на Европейския съюз имат пряко приложение в националните законодателства и не е необходимо тяхното изрично транспониране в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, освен в случаите, когато има определена специфика в разпоредбите поради определяне на политики на национално ниво. Уважаеми господин Министър, във връзка с изтичане на преходния период за въвеждане на системата за верификация на лекарствените продукти моля да ни информирате за текущото изпълнение и напредъка по изпълнението на изискванията на Делегиран регламент ЕС/2016/161 в България.

Делегираният регламент ЕС/2016/161 е влязъл в сила от 9 февруари тази година и се прилага пряко във всички държави – членки на Европейския съюз.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 на лекарствата“, чиито учредители са петте организации, участници в системата на лекарстворазпространение, а именно: Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Българската генерична фармацевтична организация, Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства, Българската асоциация на търговците на едро с лекарства и Българският фармацевтичен съюз. От своето учредяване, преди близо три години, Българската организация за верификация на лекарствата е участвала с презентации в редица семинари и обучения с представители на всички заинтересовани страни в сектора производители на лекарствени продукти, притежатели на разрешения за употреба, представители на търговци на едро с лекарствени продукти, паралелни вносители на лекарствени продукти, магистър-фармацевти, работещи в аптеките. На 18 април 2018 г. Българската система за верификация на лекарствата е свързана с производствената среда на Европейския хъб за верификация. След тази дата до всички регистрирани търговци на едро и дребно с лекарствени продукти е изпратено писмо за възможностите за свързване със системата и подробни инструкции за осъществяване на това свързване. Такава информация е достъпна и на сайта на организацията. Специално за работещите в аптеките магистър-фармацевти темата за верификацията на лекарствата е била включена под формата на лекционен материал и интерактивни семинари в Научната програма на Българските фармацевтични дни през 2017 г. и 2018 г. като форма на продължаващо обучение в съответствие със Закона за здравето. Разработени са и специални модули за дистанционно обучение на магистър-фармацевтите, където е застъпена основната тема за въвеждане на системата за верификация на лекарствените продукти. Подготовката на фармацевтите и на аптеките за процеса на верификация е била и основна тема на годишните информационни срещи на Българския фармацевтичен съюз през 2017-а и 2018 г. На територията на страната функционират около 3600 аптеки. От тях 2400 имат договор с Националната здравноосигурителна каса, тоест работят с компютри и специализиран софтуер. Тези търговци на дребно е необходимо единствено да си закупят четец, чиято стойност е между 180 и 200 лв. за едно работно място, и еднократно да заплатят сумата от 50 лв. за свързване със системата. При тях не се изисква никакъв друг допълнителен ресурс. За да работят обаче останалите 1200 аптеки, най-малкото, за да следят складовите си наличности, те също трябва да разполагат с хардуерна система, и да са свързани с интернет, тоест трябва да си закупят единствено четеца. При единичните случаи, при които аптека функционира без интернет и компютър, цената, която трябва да бъде заплатена за въвеждане на системата за верификация, е между 1500 и 2000 лв. като еднократен разход. По данни на Българската организация за верификация на лекарствата към настоящия момент над 2100 аптеки са свързани с Националната система за верификация на лекарствата и тя работи стабилно. В нея са качени данните на над 20 милиона сериализирани опаковки лекарства, които се отпускат по лекарско предписание. През преходния период след 9 февруари ще продължи включването на нови потребители – аптеки, като в обращение ще има както сериализирани, така и несериализирани лекарствени продукти, поради което е възможно при някои от потребителите да се проявят технически затруднения. затруднения. Министерството на здравеопазването категорично заявява, че няма да се налагат санкции и глоби на аптеки във връзка с въвеждането на верификацията за период поне от 6 месеца. През този период ще се тества системата и ще се анализират всички казуси и проблеми във връзка с нейното прилагане. Допълнително на сайта на Министерството на здравеопазването и на Изпълнителната агенция по по лекарствата са публикувани, достъпни за всички, указания за прилагане на Системата, както и инструкции и ред как да се реагира в случай на проблеми и въпроси. Целта е да не се отказва предоставяне на лекарства на нито един пациент и да не се затруднява обслужването на нито един пациент в аптеката. В тази връзка, за да не се затруднява работата на аптеките и достъпът на пациентите до лекарствени продукти, техническите грешки няма да бъдат причина за спиране на отпускането на предписаните лекарствени продукти. В индивидуалните договори на аптеките с районните здравноосигурителни каси е записано изискването магистър фармацевтите да информират Касата за намерение да не работят в ден, извън обявения график. Здравната каса не изисква в уведомленията да бъдат описани причините, поради които аптеката няма да работи. Уважаеми дами и господа, не може социално отговорен бизнес, какъвто е лекарствоснабдяването, да остане на тъмно, в сивия сектор, още повече че Европейската агенция по верификация започва обществено обсъждане на електронната листовка, тоест хартията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

и проведената разяснителна кампания, част от аптеките заявиха след 9 февруари, че нямат готовност да се включат към системата за верификация. Във връзка с това на 20 февруари Въпросът ми е свързан с противоречивата информация, която излезе в медиите и в социалните мрежи: колко беше броят на аптеките, които активно се включиха в протеста? Колко от тези аптеки имат сключен договор със Здравната каса и колко от тях са уведомили по надлежния ред районните здравноосигурителни каси и районните здравни инспекции? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Борисов. Заповядайте, министър Ананиев, за отговор на поставения въпрос. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Въпросът е изключително важен и много коректен. Изискването, което трябва да изпълнят съответните аптеки, които ще прекратят по една или по друга причина своята дейност, в случая протеста, е задължително като уведомление. Информацията, която имаме, е, че 38 аптеки,

Мога да ги кажа дори и по области: в София област са 4 аптеки, Благоевград – 3 аптеки, Варна – 1 аптека, Габрово – 2 аптеки, Кюстендил – 8 аптеки, Кърджали – 1 аптека, Ловеч – 1 аптека, Монтана – 3 аптеки, Пазарджик – 9 аптеки, Перник – 2 аптеки, и Шумен – 2. Създадена е необходимата организация и хората, които са имали нужда от закупуване на съответните лекарства, които се заплащат изцяло или частично от Националната здравноосигурителна каса, са нямали проблеми и са получили своите лекарства в останалата аптечна мрежа. Това, което заявиха протестиращите, че аптеките, които са прекратили своята работа, са над 700, е непроверена информация. Ние ги поканихме на разговор в Министерството на здравеопазването, помолихме ги да ни дадат аптеките, които не са работили на 20 февруари, те обаче отказаха категорично. Между другото, отказаха не само на Министерството на здравеопазването, няколко национални медии поискаха същата информация и те не я предоставиха и на тях. Така че в никакъв случай не можем да кажем, че над 700 аптеки не са работили на този ден, още повече че в Министерството на здравеопазването няма нито един сигнал, сигнал, че нашето население, българските пациенти са имали затруднения при снабдяването с необходимите им лекарства. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, господин Министър. Следва въпрос от парламентарна група на „Обединени патриоти“. Няма да бъде поставен такъв.

Въпросът за свързването на аптеките със системата за верификация е важен от гледна точка на това българските пациенти да могат да получават качествени, безопасни лекарствени продукти. От тази гледна точка въвеждането на изискванията на Директивата е изключително важно за системата на лекарствоснабдяването в България. Колегите от ГЕРБ се интересуват от въпроса колко са протестирали, а аз се интересувам от въпроса защо са протестирали? Имат ли основание да протестират тези, които участваха в този протест? Има ли възможности съгласно Директивата за подпомагане на аптеките за закупуване на тези софтуери и на тези четци, за които говорим? Това, от една страна. От друга страна, протестиращите задават въпроса: кога най-после ще има стратегия за лекарствената политика в Република България, която да включва всички тези елементи, за които говорим? Според мен отговорът на тези въпроси ще даде възможност за успокояване на ситуацията около въвеждането на тези прословути четци, за да може в крайна сметка да не страдат нито българските пациенти, нито фармацевтите, които в момента са притеснени. И още един последен въпрос, който искам да Ви задам. Има региони в страната, в които няма интернет достъп. Какво се случва в тези региони? Колкото и малко да са те, там има аптеки, които нямат практическа възможност да въведат тези нови инструменти, с които да се гарантира ефективност и качество на лекарствоснабдяването. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Адемов. Уважаеми господин Министър, заповядайте за отговор. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доктор В Директивата, за която споменах преди малко, с която се въвежда задължителното прилагане на Системата за верификация, е предвидено необходимите средства за интернет за интернет връзката, за софтуера, за хардуера да бъдат осигурени от страна на производителя или от носителя на съответните права. Това, което споменах пред пред протестиращите, защото те искаха държавна подкрепа за осигуряване на необходимите средства, е, че, първо, това не се изисква от Директивата. Второ, държавата не може да предостави тази помощ, защото това ще се счита като държавна помощ. Но този въпрос – въобще за участието на държавата в осигуряването на средства, не се третира в тази директива. По втория въпрос действително в момента не разработваме лекарствена стратегия, но с всяка една промяна в законодателството, която регламентира регламентира лекарствената политика, ние вземаме определени решения, с които разрешаваме конкретни проблеми, и всичко това съгласуваме със съответната съсловна организация. Ако се налага да се направи самостоятелна стратегия само за лекарствата, наистина да обмислим дали има необходимост от това и ако е така, може да направим работна група, която да направи такава стратегия.

в никакъв случай няма да пострада дадена аптека заради това, че няма интернет връзка и тя не е виновна. Но това ще стане на базата на разглеждане на всеки един отделен случай. Няма как да запишем принципно това изискване,

Парламентарната група на ГЕРБ няма да се възползва от това право. От „Обединени патриоти“ – заповядайте, доктор Поповски, имате думата. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Това наистина е много важен въпрос, защото,

Това че и занапред ще продължим с тази система – да влизат лекарства и от извън Европейския съюз, което е особено важно, смятам, че тази система трябва да стане национална и повсеместна, за малките аптеки трябва да се мисли за някакво допълнително финансиране. За големите аптеки всичко е ясно – те имат компютри, там разходите са малки, само за четеца и софтуера. Но ние без това не можем, защото, както знаем с горивата и с много други неща, трябва да се борим срещу сивата икономика и за лекарствата, а знаем, че там е особено опасно да влязат фалшиви лекарства, които са със съвсем друга биохимична формула, което може да увреди здравето на пациента много сериозно. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Поповски. Заповядайте, господин Министър, за отговор на поставения въпрос. Добре, Естествено е, че наличието на фалшиви лекарства, които застрашават здравето на хората, са налице както във всички страни на Европейския съюз, така и в нашата страна. Неслучайно Европейският съюз стига до извода, че е необходимо да се гласува такава директива и да се въведе такъв режим на проследяване.

поставяме нашите граждани и нашите пациенти в условия на риск да ползват фалшиви лекарства. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Продължаваме с въпросите. Въпрос от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ – доктор Чакъров, заповядайте, (ДПС): Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, още в момента, в който сме положили подписа си за членство в Европейския съюз, сме поели сериозни ангажименти. В този контекст това, което трябва да бъде направено, и това, което обсъждаме днес, по-скоро има своята ясна рамка и това в какви стъпки и в какви последователности би следвало да бъде реализирано, но не само с оглед на изпълнението на нашите ангажименти като страна – членка на Европейския съюз. Както и доктор Адемов преди малко посочи, това, което би следвало да се изпълни и да се направи с изпълнението на регламента на тази директива, е в аспект на подобряване качеството на

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми доктор Чакъров, дълбоко съм убеден, че ние ще изпълним всички изисквания, които ни поставя Директивата, и ще оставим такъв период за нашите аптеки, който да им е достатъчен, за да могат да създадат необходимите условия, за да се присъединят към нашата система за верификация на лекарствата.

на неизпълнение на тази директива. Следим този процес, както го правим и в момента. Искам да Ви кажа, че с всеки ден все нови и нови аптеки влизат в системата, и то не по-малко от 10 – 20 аптеки всеки ден влизат в системата. Надявам се да нямаме проблеми. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Съгласно чл. 113 парламентарните групи имат право да изразят отношение към отговорите на изслушваните лица. Парламентарната група на ГЕРБ – заповядайте, уважаема доктор Дариткова. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Смятам за изключително важно днешното изслушване с оглед напрежението, което се създаде както от някои фармацевти, така, за съжаление, и от някои представители на опозицията, които за пореден път направиха опит за политическа употреба на тема, която е проевропейска и която гарантира именно сигурността на българските граждани. Отговорно смея да твърдя, че уредбата в българското здравно законодателство по отношение на лекарствените продукти е изцяло синхронизирана с европейското законодателство. Целта на тази уредба е да гарантира на българските граждани достъп до високоефективни, качествени, ефикасни и най-вече безопасни лекарствени продукти. Това е смисълът и на този регламент. Искам само да прочета последното изречение от Регламента, а то е: „Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.“ Така или иначе системата за верификация на лекарствените продукти ще навлезе в България, защото тя е в интерес на българските пациенти. Смятам обаче, че наистина имаше известно забавяне с подзаконовата нормативна уредба, и би следвало отговорните в Изпълнителната агенция по лекарствата да ускорят работата по отношение на тази нормативна уредба и да дадат адекватни указания на аптеките, за да може в преходния период, който тук се заяви, че ще има, да стане ясно по какъв начин ще функционират аптеките, за да се изпълнява този регламент и да няма напрежение и дефицит за достъпа на българските граждани до български продукти. така смятам, че Министерството на здравеопазването трябва отговорно да реализира останалите информационни системи, с които сме се ангажирали, даже законово сме регламентирали, по отношение на паралелната търговия с лекарства и по отношение на изграждането на единната здравна информационна система, така че тези тези софтуери да не създават затруднения на фармацевтите, а да дават възможност на пациентите да получават качествени лекарства и в същото време да гарантират събирането на адекватна, точна и коректна информация, която да касае лекарствоснабдяването. Това е голямо предизвикателство, но се надявам, че с общите ни усилия то ще се реализира, защото е в интерес на българските граждани. Няма да има отношение, изразено от парламентарната група на „Обединени патриоти“. От „Движението за права и свободи“ – заповядайте, доктор Адемов. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Благодаря Ви, господин Министър, за отговорите, но според нас напрежението, което се създаде, е по причина на това, че е имало затруднения в комуникацията. Ако ръководството на Министерството на здравеопазването и всички заинтересовани страни в предварителни многократни разговори са стигнали до определени позиции, които да бъдат в съгласие с този регламент, който, както стана ясно, е задължителен, независимо от това каква е информацията в България и какво е приложението, нямаше да се стигне до това напрежение. Аз съм убеден, че част от исканията на тези, които се опитаха да протестират, защото очевидно е, че не става въпрос за масови протести, са свързани и с въвеждането на прословутата електронна здравна система, в това число и електронната рецепта, която е изключително важна и за въвеждането на тази система за верификация. За да може българските граждани да получават безопасни и ефективни лекарствени продукти, ясно е, че трябва да се обяснява, трябва да има разговори, трябва да има непрекъснат диалогов режим със заинтересованите страни, защото, аз съм убеден, че и българските фармацевти, и всички участници в системата на здравеопазването в България са заинтересовани българските пациенти да получават безопасни лекарствени продукти. Ясно е, че тази система ще бъде въведена. За нас остава урокът, че когато има такива европейски директиви, трябва достатъчно време преди въвеждането им да има сериозна дискусия, диалог, за да могат да бъдат минимизирани всички негативни ефекти. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, доктор Адемов. Ще има ли отношение от парламентарната група на „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“? Виждам, че господин Марешки е в залата. Няма да има отношение. Уважаеми народни представители, с това е изчерпана процедурата за изслушване по чл. 113. След 10-минутна почивка ще продължим с Парламентарния контрол. Първи ще отговаря отново министърът на здравеопазването господин Кирил Ананиев.